Преди да преминем към гласуване, позволете да направя съобщение за парламентарния контрол утре – 20 януари 2017 г. Предвиденият парламентарен контрол по чл. 91 до чл. 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за 20 януари петък, няма да се проведе поради невъзможност за участие в парламентарния контрол на членове на Министерския съвет и народни представители. За отсъствието на членове на Министерския съвет и народни представители от парламентарния контрол на 20 януари 2017 г. са представени уведомителни писма.

Няма. Гласуваме направеното предложение от народния представител Свилен Иванов от Парламентарната група на ГЕРБ за прекратяване на днешното заседание. Гласували

продължим с първа точка Проект за декларация за приемственост между Четиридесет и третото и Четиридесет и четвъртото народно събрание на Република България относно подготовката и провеждането на парламентарното измерение на българското председателство на Съвета на Европейския съюз от 1 януари до 30 юни 2018 г. Започваме в 9,00 ч. Закривам днешното заседание.